Slijedeća točka je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti – Predlagatelj Klub zastupnika PGS-a, SBHS-a i MDS-a, Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Evo dopustite ukratko. Hrvatski sabor donio je na sjednici održanoj 13. srpnja 2006. godine Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Između ostalog, tim zakonom utvrdila se obveza osnivanja domova zdravlja na otocima koji su poimenice navedeni. Osnivač tih domova zdravlja na otocima je jedinica područne regionalne samouprave a pored osnivanja tih domova utvrđuje se da će županije biti osnivači najmanje jednog doma zdravlja na području županije osim grada Zagreba

jer općine i gradovi nemaju mogućnosti realizirati svoje nadležnosti koje proizlaze iz Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi. Stoga bi valjalo omogućiti jedinicama lokalne samouprave gradovima i općinama da u slučaju iskazanog interesa budu osnivači domova zdravlja. Sukladno ovom prijedlogu više jedinica lokalne samouprave mogu biti osnivači jednog doma zdravlja ali se ne bi brisala odredba kojom se određuje da će osnivači domova zdravlja biti i županije. Držimo da na čitavom području Republike Hrvatske vladaju različiti uvjeti od različito razvijene prometne povezanosti, zemljopisnih karakteristika pojedinih područja, različita gustoća naseljenosti do činjenice da li postoje veći medicinski centri u neposrednoj blizini sjedišta domova zdravlja odnosno naselja, gradova i općina. Nadalje, valja istaći da u ovom slučaju do posebnog izražaja dolazi poštivanje načela dostupnosti zdravstvene zaštite jer će na taj način u organizacijskom smislu djelovanjem jedinica lokalne samouprave ovo načelo naići na primjenu u punom opsegu. Jedinice lokalne samouprave time dobivaju daljnju obavezu ali motiv da se dodatno zalažu za razvoj primarne zdravstvene zaštite naravno i da dodatno ulažu financijska sredstva u njen razvoj. Pored toga, nije za zanemariti niti činjenica da županije nemaju u većem broju slučajeva fiskalnog kapaciteta da pokriju gubitke domova zdravlja a što im je zakonska obveza. S druge strane, fiskalni kapaciteti nekih općina i gradova, pogotovo velikih gradova u znatnoj mjeri nadmašuju u svom opsegu županije pa su stoga sposobni sanirati gubitke domova zdravlja i stvoriti solidnije temelje za funkcioniranje primarne zdravstvene zaštite. Hvala lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu.